zastupnice, poštovani zastupnici, da sljedeće dvije točke dnevnog reda objedinimo u raspravi. To su - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) (ISAF) - Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) u razdoblju od 1. rujna 2010. do 31. ožujka 2012.godine Mislim da je materija organski povezan, skoro da i nije moguće odvojeno ni raspravljati. Ima li suglasnosti za ovo ili ima netko protiv? Hvala lijepa. Ocjenjujem da prihvaćate raspravu objedinjeno o dvije točke. Otvaram raspravu. Ima uvodno, ispričavam se. Poštovana zamjenica ministra Višnja Tafra. Izvolite. **Tafra, Pred vama se nalazi Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF). Kao što vam je svima poznato, ovaj uvaženi dom odlučuje o tome kada se hrvatski vojnici upućuju u mirovne operacije u inozemstvo. Tijekom summita u Chicagu u svibnju 2012. godine potvrđena je saveznička strategija dogovorena na summitu u Lisabonu prema kojoj će se mirovna operacija ISAF pokušati pokušati okončati do kraja 2014. godine i istovremeno su saveznici pokazali svoju predanost sigurnosti i stabilnosti Afganistana i nakon 2014. te završetku jednog od tzv. procesa tranzicije. U tom kontekstu donijet je i NATO-ov strateški plan za Afganistan kao dokument koji predstavlja novu sveobuhvatno političku vojnu viziju uloge NATO-a u Afganistanu. Dokument predstavlja polazni strateški okvir za deklaraciju sa summita u Chicagu te predstavlja i političku podlogu za izradu koncepta nove operacije NATO-a u Afganistanu nakon 2014.godine. U pogledu spremnosti afganistanskih snaga kao ključnog elementa uspjeha savezničke strategije očekuje se kako bi snage mogle preuzeti sigurnosnu ulogu na području zemlje sredinom 2013. godine. Istovremeno se predviđa kako BiH se do kraja 2014. kroz implementaciju četvrte tranše afganistanske snage preuzele i potpunu odgovornost za svoju sigurnost čime bi se ispunila operacija ISAF i omogućio početak nove NATO-ove uloge u Afganistanu. Osnovni preduvjet za uspješno okončanje angažmana NATO-a jest izgradnja i trajna održivost funkcionalnih afganistanskih snaga sigurnosti. Tijekom predstojećeg razdoblja slijedom dogovorenog razvoja NATO-ove uloge u Afganistanu, u prvom redu tijekom 2013. godine Republika Hrvatska će nastaviti s angažmanom u području obuke, mentoriranja i savjetovanja, odnosno stavljanjem naglaska na osiguranje kritičnih sposobnosti neophodnih za uspjeh savezničke strategije. Pritom će se dio dosadašnjih mentorskih timova prenamijeniti u savjetničke timove. Republika Hrvatska će sukladno dogovorenom napretku u implementaciji procesa tranzicije, razvoju situacije na terenu te uporedo s jačanjem sposobnosti afganistanskih sigurnosnih snaga smanjiti ukupni angažman prvenstveno u onim dijelovima koji nisu izravno uključeni u procese mentoriranja i obuke afganistanskih nacionalnih snaga. Pritom Hrvatska i dalje ostaje čvrsto predana savezničkih naporima u pružanju potpore afganistanskih vlastima te usvojenim načelima tranzicije koja podrazumijeva načelo solidarnosti zajednički unutra, zajedno van. Temeljem provedene analize te u cilju nastavka doprinosa savezničkim naporima u Afganistanu predlaže se donošenje odluke kojom bi se trenutna odobrena veličina mogućnosti sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u 2012. u 2012. godini u mirovnoj operaciji tijekom 2013. godine smanjila sa sadašnje veličine. Hrvatski sabor je donio odluku o upućivanju do 350 pripadnika, smanjila bi se za 50 odnosno 100 pripadnika Oružanih snaga na način da se predlaže da se od 1. siječnja do 30. travnja uputi do 300 pripadnika Oružanih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske, a od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. do 250 pripadnika Oružanih snaga. Predloženo smanjenje broja pripadnika u mirovnoj misiji osigurao bi se i dalje kontinuitet vidljivosti angažmana Republike Hrvatske u okviru mirovne operacije ISAF u skladu s tendencijama i razvoju savezničke strategije te bi se izravno doprinijelo daljnjoj implementaciji našeg udjela u izgradnji i stabilnosti Afganistana. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u idućoj godini na poziciji proračuna Ministarstva obrane

o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji u Afganistanu. Što se drugog dijela tiče koji smo jednako tako objedinili, riječ je o izvješću koje smo preuzeli koje smo preuzeli odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika da ovaj Visoki dom izvješćujemo o tome kako i na koji način naši pripadnici sudjeluju u Afganistanu. Ovim razdobljem izvješća pokriveno je znači razdoblje u kome je bio upućen 16., 17. i 18. kontingent pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U tom periodu bilo je ukupno upućeno 988 pripadnika Oružanih snaga od čega je u području operacije bila i 31 žena. Sastavnice kontingenta koje su bile uključene u misiju ISAF na različite načine su djelovale i to od nacionalnih elemenata potpore, preko rada pojedinaca u zapovjedništvima, stožerima, na različitim razinama namjenskog djelovanja ukupnih cjelovitih postrojbi. Pripadnici Oružanih snaga djelovali su na dva područja u dva regionalna zapovjedništva Kabul i sjever te su bili raspoređeni na tri stalne lokacije. Sastavnice kontingenta bili su zapovjednik Nacionalnog kontingenta sa osobnom skupinom, Nacionalni tim za obavještajnu potporu, Nacionalni tim za logističku potporu, zatim policijski operativni timovi za mentoriranje i vezu, mentorski tim u školi vojne policije, zračni mentorski tim, mentorski tim za topništvo, mentorski tim za školu logistike, instruktori u obučnom središtu instruktori afganistanskih snaga u školi i stožerno osoblje. Tijekom izvještajnog razdoblja na pripadnike kontingenta nije bilo izravnih napada. Pripadnici su tijekom boravka pokazali iznimnu profesionalnost te su poštovali sve procedure i postupke vezane za primjenu mjera sigurnosti i zaštite. Kao i u svakoj vojsci bilo je i nešto kršenja vojne stege u okviru

Kao i u svakoj vojsci bilo je i nešto kršenja vojne stege u okviru 18 kontingenta. Odnosilo se to na nepravilnu upotrebu vatrenog oružja sa posljedicom samoranjavanja, prostrijel lijeve potkoljenice našeg pripadnika pri čemu je došlo i do ranjavanja pripadnika belgijskih snaga. Međutim, navedeni događaji ni u jednom trenutku nisu narušili spremnost ni sposobnost našeg kontingenta. Pripadnici Oružanih snaga u mirovnoj misiji su izvršavali profesionalno, savjesno, bez većih problema i za svoje profesionalno djelovanje u izvješću ste mogli vidjeti da su neki od njih znači znači pohvaljeni i nagrađeni najvišim nagradama koje dodjeljuje NATO. Sredstva za pokriće mirovne operacije u Afganistanu za izvještajno razdoblje također su bila osigurana u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane, iznosila su oko 380 milijuna kuna i vjerujemo da stečeno iskustvo iz mirovne operacije u Afganistanu i pritom mi to zovemo naučene lekcije da će pridonijeti boljoj pripremi i obuci pripadnika za sudjelovanje u drugim mirovnim misijama i operacijama u inozemstvu. Stoga vam ovo Izvješće podnosim na usvajanje. I još možda jedan samo podatak danas je u Bruxellesu sjednica ministara obrane NATO saveza i očekuje se da će danas ministri obrane donijeti političke smjernice o tome kako će teći tijek daljnjeg smanjenja sudjelovanja NATO saveza u operaciji u Afganistanu. Mislimo da je to jedan izuzetno važna odluka ako danas ugleda svjetlo fana. I u odnosu na nju i predloženu odluku koju smo vam predložili o broju sudjelovanja biti će vidljivo znači što će biti nastavak tijeka operacije same u Afganistanu. Ovisno o tim smjernicama normalno da će zapovjednici dobiti upute kako da naprave planove smanjenja snaga i jednostavno u tom smjeru će se ići. Za vašu informaciju također u ovom trenutku u Afganistanu nalaze se pripadnici našeg 20 kontingenta. Njih je u ovom trenutku 292 od čega 97 vojnika, 122 dočasnika, 73 časnika i također među nama se nalazi i 10 pripadnika zemalja naših partnera. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenica ministra gospođo Višnja Tafra. Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske i predlagatelj, odnosno Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Oba akta primili ste poštom, oba akta razmotrio je Odbor za obranu. Da li predstavnici? Ne? Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Raspravu po klubovima. Prvi je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovane kolegice i kolege, sada po prvi put pred sobom imamo Prijedlog odluke o smanjenju broja vojnika u Mirovnoj misiji u Afganistanu. Jer ako se dobro sjećam prva odluka donijeta je 2002. kada je prvi kontingent bio do 50 pripadnika i od tada pa zaključno do 2010. Svaki puta smo tu brojku povećavali. 2010. ona je povećana na brojku do 350 pripadnika. E sad samo da se razjasni jednu stvar. Ako sam dobro razumio u ovom trenutku imamo 292 osobe u Afganistanu to je točan podatak? Dobro. Ovu temu promatram kroz 3 konteksta. Prvo, Hrvatska je članica NATO-a a članstvo obavezuje. Ima i onih koji uporno ponavljaju da svaka država samostalno odlučuje hoće li, kada, gdje i s kojim snagama sudjelovati u operacijama NATO-a. Da li je to vaš do kraja točno, sumnjam jer da bi bilo tako onda NATO kao vojna zajednica nikad ne bi mogao djelovati. Godišnje za misiju, Mirovnu misiju u Afganistanu Hrvatska je trošila oko 380 milijuna. Osobno smatram da se radi o jednoj izuzetno neuspješnoj mirovnoj misiji u Afganistanu koja može trajati još i 10 godina kao što do sad traje 10 godina i da neće riješiti suštinu problema jer niti afganistanska policija ni vojska, pa ni institucije države u ovom trenutku nisu u stanju preuzeti samostalno nastavak gradnje jedne suverene države, a mirovina misija traje 10 godina. Ono što me zabrinjava i nisam dobio odgovor na pitanje, dakle početak iduće godine odnosno u prva 4 mjeseca taj kontingent po odluci bio bi smanjen do 300, a do kraja 2013. do 250 pripadnika. Hrvatska izlaznu strategiju iz te mirovine misije? Da li je 2013. posljednja godina sudjelovanja Hrvatske u toj misiji ili ne? Jer iz ovog šturog obrazloženja pisanog koje je dato to se ne može nazrijeti. Kada bi uz prijedlog odluke dobili i obrazloženje koja struktura će se u toku iduće godine smanjivati možda bi mogli između redaka pročitati i postoji li izlazna strategija, da li će se u idućoj godini smanjivati osoblje koje je namijenjeno instruktaži, mentorski kadar, Vojna policija ili pješačka satnija. Dakle, nije svejedno da li će pješačka satnija ostati u cjelini, vojna policija u cjelini, a smanjivati mentorsko osoblje koje je zapravo od ovih 14 komponenti naših snaga u Afganistanu najbrojnije raspoređeno po poslovima, a ne i po zastupljenosti. Dakle, moje je prvo pitanje za koje bih molio da dobijem odgovor da li hrvatska Vlada ima izlaznu strategiju iz mirovne misije u Afganistanu? Da li je 2013. posljednja godina sudjelovanja u toj misiji nakon, to bi bila trinaesta godina? 380 milijuna kuna godišnje iz državnog proračuna moramo osigurati za pokriće svih troškova. Meni je jako drago da iz izvještaja je vidljivo da ozbiljnijih incidenata nije bilo. Neko samoranjavanje ili prometna nesreća ili propucavanje helikoptera za mene nisu ozbiljniji incidenti i to je jako dobro. Međutim, kada sam prije nekoliko mjeseci postavio ovdje pitanje kad smo raspravljali o stanju Oružanim snagama koliko borbenih zrakoplova možemo dići u ovom trenutku nisam dobio odgovor na to pitanje. Koliko helikoptera danas može letjeti, nisam dobio odgovor na to pitanje. Neki dan sam slučajno saznao da od dva transportna zrakoplova tipa Antunov nijedan ne leti, nijedan se ne može dići s piste. Pa sad ako 380 milijuna kuna godišnje dobrovoljno po našem izboru izdvajamo za mirovnu misiju već desetu godinu za Afganistan onda smatram da bi Hrvatska vlada trebala postupiti na način da NATO-u veli da je 2013. završna godina sudjelovanja Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu, a da su glavni argumenti financijske prirode. Mislim da je Hrvatska dovoljno iscrpljena financijski u tom smislu i da kao i mnoge druge članice NATO-a kažu sada je dosta, što smo mogli dali smo, što smo znali učinili smo, doprinijeli sa velikim resursima, sada se moramo okrenuti osposobljavanju, pripremi, obnovi onoga što je potrebno Hrvatskoj vojsci, taj novac mislimo za to iskoristiti. I vjerujem da nakon 13 godina sudjelovanja nitko Hrvatskoj ne može, ne smije i nema prava zamjeriti ako takvu odluku donese. Zbog toga izražavam žaljenje što u prijedlogu i u obrazloženju te odluke i uvodnom obrazloženju nikada ne čujemo dugoročne planove. Ovo je godišnje iz čega se naprosto ne može nazrijeti kako će se Hrvatska ubuduće ponašati. I naravno bitno je dodati i to da Afganistan i mirovna misija NATO-a nije jedina mirovna misija u kojoj Hrvatska u ovom trenutku sudjeluje. Ako se dobro sjećam u ovom trenutku je negdje oko 18 18 mirovnih misija što NATO-a što UN-a u kojima Hrvatska sudjeluje. Sada je vrijeme, s obzirom da smo proglasili opću uzbunu i naredili opću štednju u Hrvatskoj u svim aspektima, da se to odnosi i na sudjelovanje Hrvatske u mirovnim misijama u sklopu UN-a i NATO-a. Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici, predstavnici Vlade. Pred nama je ova Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji u Afganistanu ISAF. Što je suština? Sjedinjene Američke Države odlučile su od svog kontingenta od nekih 120 tisuća vojnika povući u ovoj godini 33 tisuće vojnika. na tragu te Obamine odluke je i ova odluka koja doslovce glasi u članku 1. "U mirovnoj operaciji u Afganistanu ISAF uz mogućnost rotacije 2013. upućuje se, znači od 1. siječnja do 30. travnja 2013. godine, do 300 pripadnika Oružanih snaga". Sad ih je u Afganistanu 292, s time da je na snazi odluka da u Afganistanu može biti do 350 vojnika Hrvatske vojske i u ovoj točci 2. se kaže "Od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. 2013. u Afganistanu može biti do 250 pripadnika Oružanih snaga". Znači, taj kontingent trebao bi se smanjiti za 42 hrvatska vojnika. Po mom osobnom uvjerenju, a prvi sam počeo glasati, ali govorim to u svoje osobno ime, protiv slanja hrvatskih vojnika u Afganistan dobro je da se znači broj vojnika smanjuje. Možda bi bilo još bolje da smo pred nekoliko godina povukli vojsku iz Afganistana. Rekoh, to je moje privatno mišljenje, ali danas i u čitavom nizu zemalja počev od Francuske, predsjednik Holland otvoreno govori kako će u 2012., odnosno 2013. povući cijeli svoj kontingent iz Afganistana upravo zbog činjenice što ta misija nije urodila plodom. Zašto treba znači povući vojsku, ili je trebalo povući vojsku? Pa zato jer ta misija rekoh nije urodila plodom. Dobro je to da su naši vojnici fantastično dobro obučeni za te operacije i da nije bilo dosada mrtvih. Bilo je jedno ranjavanje, bilo je nekoliko propucavanja helikoptera itd., bilo je nekoliko tih džepova u kojim su se oni našli ali nitko nije smrtno stradao. Tome treba sigurno zahvaliti i iskustvo koje ti naši vojnici crpe, velika većina njih, iz Domovinskog rata. Prije toga smo čuli da u tom kontingentu od 292 hrvatska vojnika je 73 časnika, 122 dočasnika dočasnika od kojih su mnogi naprosto bili i u postrojbama Hrvatske vojske u periodu od '91. do '95. Neki od njih su bili i u više misija u Afganistanu. Jasno je da je nakon napada ove Al-Quaide na Ameriku trebao uslijediti jedan odlučan odgovor. Te '92. godine bio sam apsolutno za da Hrvatska u Afganistan pošalje svoju kako kako bih rekao grupu ili svoj vod ili što smo tada imali onih 50 vojnika. Ali s jedne strane rat u Iraku paralelno u Afganistanu doveo je samo do toga da se ovaj muslimanski svijet, ja ću ga tako nazvati, radikalno radikalizirao na tom prostoru Bliskog, Srednjeg istoka. Da svijet nakon ovih ratova ni na koji način nije sigurniji. Konačno, ne mislim da zapadna hemisfera mora biti policajac na tom prostoru. Pokazalo se da je intervencija u Iraku bila jedna otvorena agresija, ja ću reći dijela zapada, na tu državu na tu državu i da u tom kontekstu jednog takvog nepravičnog rata u Iraku nije mogla ili neće uspjeti niti ova misija u Afganistanu. Mene isto tako smeta što u obrazloženju ovih naših odluka kada se znači govori o tim misijama i slanju hrvatskih vojnika van granica, ne govorimo o mrtvima, ne govorimo o ranjenima, ne govorimo o troškovima, ne govorimo o tim projekcijama tog sustava. Što se tiče troškova po vojniku Hrvatska izdvaja godišnje, po vojniku rekoh, cca milijun kuna možda nešto malo više. Mi smo rekoh već malo prije u tom periodu od 2002.do danas imali jednog ranjenog. U Afganistanu prije sam rekao spomenuo za ovom govornicom samo SAD od 2002.do danas do 2002.do danas do prošlog mjeseca imali su 2350 mrtvih vojnika, imali su 17644 ranjenih. Znači mi možemo govoriti da su NATO trupe imali preko 3000 mrtvih vojnika i negdje oko 25000 ranjenih. Nažalost, i u periodu koji je pred nama mnogi će još stradati. Sovjetski Savez imao je 14453 mrtva i 150 tisuća ranjenih. Jug je danas puno mirniji no što je bio. Sukobi se tu vode uz pakistansku granicu, bojim se da će biti još i gore. Rekoh SAD države povlače u ovoj godini 33000 vojnika iz kontingenta koji je trenutno prisutan. Naši dečki moraju ići jasno u Afganistan zato jer je to stvar političke volje, to je i njihov odabir. Nakon od toga mnogi od njih napreduju unutar sustava ali doista im treba zahvalan na profesionalizmu kojim skreću pozornost i na Oružane snage RH. Ja se Ja se osobno nadam da će taj rat tamo završiti što je moguće skorije ali posljedice ratova u Iraku i Afganistanu još dugo će sve nas pratiti. Ja bih volio da ovaj svijet bude puno mirniji ali sumnjam da će se to dogoditi. Hrvatska je apsolutno da to treba reći zemlja članica NATO-a, NATO nas obvezuje, NATO je sigurnosni kišobran u Europi. Koliko je uspješan van Europe to će pokazati ova vojna misija u Afganistanu? To je jedno pitanje. Koliko će ta Misija u Afganistanu trajati? Vjerojatno ne još jako dugo. Sve ovisi o SAD o političkim promjenama koje će se tamo dogoditi. Ako se Amerikanci povuku svi se sa njima povlače. Kada Amerikanci u nešto ulaze svi sa njima u to ulaze. Mi smo dužni sudjelovati u Hrvatska je bila primateljica vojne pomoći kroz UNPROFOR. Mnogi vojnici iz trećih zemalja u održavanju mira na ovim prostorima položili su svoje živote. Mi moramo njima biti zahvalni. Hrvatska je u situaciji da pruža vojnu pomoć diljem svijeta. Znači mi smo danas u neusporedivo boljoj poziciji no što smo bili recimo prije 20 godina. Netko je spominjao da misija košta na ovoj godišnjoj razini cca 380 milijuna kuna. Obrambeni proračun RH ako se ne varam za ovu godinu 4,2, 4,7 4,7 milijardi kuna. Znači mi smo cijeli jedan vojni proračun od 2002.simplicifiram pojednostavljujem egzaktno je sve je to lako i jednostavno ustanoviti da li za Misiju u Afganistanu ili da smo ili usmjerili smo NATO-u za tu Misiju u Afganistanu, puno je to novaca. Jasno je ono što je govorio LEsar malo prije modernizacija Hrvatske vojske je nužnost ali je isto tako nužnost i solidarnost u misijama diljem svijeta. Ali je pitanje da li je dužnost sudjelovati u izgubljenim misijama. Ovdje u obrazloženju u ocjeni dosadašnjeg stanja se kaže da je NATO preuzeo zapovijedanje i koordinaciju ISAF-a 11.kolovoza 2003.godine, da trenutno tu participira 50 zemalja pored članica NATO-a, njih 28 sudjeluju zemlje partneri čak 22 u ovom trenutku približno 130 tisuća pripadnika, osnovni preduvjet za uspješno okončanje angažmana NATO-a jest izgradnja i trajna održivost funkcionalnih afganistanskih snaga sigurnosti. Što će se dešavati tamo? O tome potom. Ali ono što je sigurno do sada bilo karakteristično do ove odluke da je broj vojnika permanentno se povećavao. Od ove godine se počinje ili od iduće godine pardon, ili od ove odluke smanjivati. Tako smo mi odlukom Hrvatskog sabora od 12.prosinca 2002.godine ja mislim da je ta odluka bila jednoglasno donesena odredili da u Afganistan ode 50 pripadnika Oružanih snaga RH. 1.sprnja 2005. U Afganistanu je bilo već 150 pripadnika Oružanih snaga. 8.prosinca 2006.donisimo odluku do 200 pripadnika koji borave u Afganistanu, tada sam prvi puta glasao protiv povećanja tog kontingenta. Odlukom Hrvatskog sabora od 15.sprnja 2008.godine govori se ili odobreno je sudjelovanje do 300 pripadnika oružanih snaga, 11.prosinca 2009.znači do 320 pripadnika, a 10.prosinca 2010.odlučeno je da u Afganistanu može sudjelovati do 350 pripadnika Oružanih snaga RH. Rekoh, od 1.siječnja do 30.travnja 2013.u Afganistanu taj broj sa 350 pada na 300 iako ih je u ovom trenutku tamo 292 vojnika hrvatskih Hrvatske vojske, a nakon 1.svibnja 2013.do 31.prosinca tamo će biti negdje 250 pripadnika oružanih snaga. I za kraj, da apsolutno Hrvatska mora zbog solidarnosti UNPROFOR itd. sudjelovati u međunarodnim misijama

Hvala lijepa poštovani zastupniče. Sljedeći je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će i Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu, kao i Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u Afganistanu. Kako u predstojećem razdoblju kroz postupnu implementaciju tranzicijske faze operacija ISAF suštinski mijenja prirodu, a i planiran je završetak za 2014. godinu. Fokus misije postaje savjetodavna uloga. Navedeno podrazumijeva smanjenje borbenih snaga, povećanje udjela mentorskih i savjetničkih timova te veće oslanjanje na zaštitu objekata, institucija i snaga od afganistanske strane. To ne znači naravno potpuni završetak operacije za snage NATO-a nego novi pristup osiguranju adekvatne potpore afganistanskih snagama sigurnosti kako bi one bile u stanju preuzeti svoje nadležnosti pa će tijekom i predstojećeg razdoblja slijedom dogovorenog razvoja NATO-ove uloge u Afganistanu Republika Hrvatska nastaviti angažman u području obuke, mentoriranja i savjetovanja, a i pri tome će dio dosadašnjih mentorskih timova prenamijeniti u savjetničke timove. Republika Hrvatska će tako smanjivati ukupan brojčani angažman, prvenstveno u onim dijelovima koji nisu izravno uključeni u proces mentoriranja i obuke nacionalnih snaga Afganistana. Tako je planirano tijekom 2013. godine smanjenje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za 50 odnosno 100 pripadnika Oružanih snaga što treba reći i gledano sa financijske točke nije zanemarivo, dapače to će biti značajno rasterećenje i proračuna MORH-a u 2013. godini jer čuli smo da otprilike jedan pripadnik Oružanih snaga u Afganistanu godišnje je oko milijun kuna. Dakle to će biti značajna ušteda za državni proračun. Mislim da ovdje nema potrebe posebno isticati što je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj mirovnoj misiji značilo za Republiku Hrvatsku, da je itekako doprinijelo izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti i pozicije Republike Hrvatske u Međunarodnoj zajednici, u Ujedinjenim narodima, u NATO savezu, a naravno i kao buduće članice Europske Europske unije i to je ujedno bilo i jačanje i naše osobne nacionalne sigurnosti, ali i sigurnosti svojih saveznika jer Hrvatska kao odgovorna članica NATO saveza i o tome itekako treba i mora voditi računa. i sa Izvješćem o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u navedenom razdoblju. Mislimo da ovo izvješće treba podržati, da je to izvješće dobro i realno i prikazuje uvjete i način provođenja onog dijela odgovornosti u okviru misije koje je pripadalo Oružanim snagama Republike Hrvatske. I kao što sam rekao, iz svega ovoga navedenog i ovaj prijedlog odluke, kao i izvješće o sudjelovanju će klub HDZ-a podržati. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći je klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Sandra Petrović. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana predlagateljice, poštovane kolegice i kolege. Klub SDP-a Hrvatske podržat će i ovo izvješće i upućenu predloženu Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu jer je Vlada Republike Hrvatske u saborsku proceduru uputila odluku o sudjelovanju na sljedeći način, da od 1. siječnja do 30.travnja 2013. godine upućujemo do 300 pripadnika Oružanih snaga, a od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. upućujemo do 250 pripadnika Oružanih snaga. Najvažnija odrednica ove odluke je smanjivanje broja pripadnika Oružanih snaga u Afganistanu. Kao što je propisano i uobičajeno u sudjelovanju se Hrvatski sabor kao institucija koja je nadležna za donošenje odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga u mirovne operacije i izvješćuje o tim operacijama. Ovo je važan trenutak da se i hrvatsku javnost na ovaj način izvijesti o aktivnostima, o načinu i tijeku operacije, o načinu i tijeku sudjelovanja hrvatskih pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji. Ova odluka je predložena od strane Vlade Republike Hrvatske, također uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, a sredstva kao što smo mogli pročitat bit će osigurana u proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane. Kao što je to i uobičajeno za dosadašnje financiranje sudjelovanja u mirovnim operacijama do konačnosti odluke o upućivanju dijeli nas još samo korak, a to je potvrđivanje ove odluke u Hrvatskom saboru. Kada govorimo o ovoj odluci, o upućivanju pripadnika, potrebno je napomenuti kako se sukladno stavovima i politikama NATO saveza broj pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji ISAF smanjuje, a sukladno tome se smanjuje kao što je rečeno i od strane predstavnika kluba HDZ-a smanjuje se i financijski trošak potreban za ovaj poduhvat. Svaki naš vojnik godišnje imali smo prilike čuti na Odboru za obranu košta Republiku Hrvatsku oko 700 000 kuna i u odnosu na proračunska sredstva za sljedeću godinu znatno se smanjuje broj odnosno znatno se smanjuje financijski trošak smanjenjem broja pripadnika koji su određeni ovom odlukom. Želim samo još napomenuti da je i prilikom posjeta glavnog tajnika NATO-a Andersa Fogha Rasmussena premijer Milanović jasno je izrazio stav Republike Hrvatske u pogledu članstva u NATO-u i obvezama Republike Hrvatske kao zemlje članice, a to je da će Republika Hrvatska poštivati i dosljedno provoditi politiku NATO-a svi zajedno unutra, svi zajedno van i da će svoje pripadnike Oružanih snaga zadržati u Afganistanu dokle god se tamo zadržava i NATO. Isto tako, Republika Hrvatska će svoje pripadnike Oružanih snaga postepeno i povlačiti sukladno odluci NATO-a iz Lisabona i to do 2014. godine. Na taj način smatramo da Hrvatska pokazuje niti 20 godina od proteka, od kraja ratnih razaranja, Republika Hrvatska pokazuje visoku razinu odgovornosti prema međunarodnom miru i u tom smislu visok stupanj političke zrelosti na području obrane. O ovom pitanju niti Vlada Republike Hrvatske, niti predsjednik, a niti Hrvatski sabor nisu dolazili do većih prijepora, a stav kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske je da takav standard ponašanja kada je u pitanju sudjelovanje u mirovnim operacijama koje vode uspostavi međunarodnog mira treba zadržati i dalje. Budući da je odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnoj operaciji ISAF povezana u objedinjenu raspravu sa izvješćem o sudjelovanju u istoj mirovnoj operaciji od od 1. rujna 2010. godine do 31. ožujka 2012. godine. Raspravljamo o razdoblju od godine i pol. To razdoblje obilježeno je sudjelovanjem 16., 17. i 18. kontingenta, a u sveukupnom tom razdoblju angažirano je 988 pripadnika od čega je posebno potrebno napomenuti i 31 hrabru i časnu ženu pripadnicu Oružanih snaga Republike Hrvatske. U datom periodu Hrvatski sabor je donosio odluke o upućivanju stalno povećavajući broj pripadnika, a sve kako bi se dao izravan doprinos u izgradnji i stabilnosti Afganistana. Sada kad se taj broj pripadnika smanjuje smatramo da ne treba dvojiti o potrebi za uključivanjem već dosljedno provoditi politiku koju smo zauzeli u odnosu na stanje u Afganistanu. Mirovna operacija nije završila, ona još uvijek traje, sukobi još uvijek postoje. Međutim, u Afganistanu se jednostavno moraju stvoriti uvjeti za samostalno funkcioniranje države bez NATO-a, bez vojne pomoći. Hrvatski vojnici koji su bili intenzivno angažirani u području potpore i obuke afganistanskim snagama nacionalne sigurnosti dok oni svoje aktivnosti trebaju nastaviti i dalje

Hvala lijepo. Sljedeći je za raspravu u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra obrane, poštovane kolegice i kolege. Vrlo vjerojatno u ovoj sali ali i na ulicama naših gradova bi bilo jako teško naći čovjeka koji je zadovoljan činjenicom da smo u situaciji da moramo svoje ljude slati u borbene misije izvan granica Republike Hrvatske. I upravo zbog težine tog pitanja je ta zadaća donošenja odluka stavljena u zadatak Hrvatskom saboru. U Afganistanu se puca to je nedvojbeno jasno i svima koji poznaju materiju je jasno da će se pucati još dugo vremena dok ta zemlja i ta nacija ne nađu put do uspostave normalnog društva, demokratski uređenog, mirnog, da li ikad. Vraćam se na konstataciju da sigurno nismo sretni zbog činjenice da su naši dečki tamo. Međutim, moramo kad to objašnjavamo građanima reći zbog čega su oni tamo. Oni su tamo prvenstveno ako želimo govoriti iskreno zbog činjenice da je Hrvatska član NATO saveza i kao takva postoji i određeni dio obaveza koje Hrvatska mora preuzeti i koje mora ispunjavati. Možemo biti sretni što je u izvješću i svim dosadašnjim izvješćima napisano da nismo imali žrtava i bit će dobro i bit ćemo sigurno sretni i zadovoljni ako se takva izvješća budu pisala i zaključno s krajem naše vojne prisutnosti u misijama u Afganistanu. Netko je spomenuo cijenu od 380 milijuna kuna i izrekao i svoj osobni, a i klubski stav o tome. Ja ću osobno reći da sam zadovoljan dok se cijena iskazuje u kunama. Ne daj Bože da je budemo morali iskazati u nečem drugom. 380 milijuna kuna jesu velika sredstva za hrvatski državni proračun, međutim Hrvatska je kao članica NATO-a i u poziciji da ostvaruje svoju sigurnost i nepovredivost granica upravo zahvaljujući tom članstvu. Alternativa NATO-u bila bi samo vođenje samostalne obrambene politike, ustrojavanje svojih oružanih snaga koje bi bile spremne za odgovoriti bilo kakvoj ugrozi i povredi granica i sigurnosti RH. Cijena za održavanje takvog sustava ja vas uvjeravam bila bi s još kojom nulom iza, a pitanje da li bi ta sredstva bila dostatna. To je istina kojoj mi moramo kao Sabor pogledati u oči i koju moramo potpuno jasno reći. Hrvatskoj je ovog trenutka, a i sigurno će još decenijama u budućnosti biti oportuno da bude članica NATO-a i ne očekujemo pri tome valjda da nas to neće ništa koštati, a da će taj ogromni borbeni aparat i sustav plaćati zemlje koje su i u goroj krizi od nas kao što je Grčka, kao što je Španjolska, kao što je Portugal, kao što je Italija, a u konačnici i same Sjedinjene Američke Države. Toliko o troškovima našeg boravka u Afganistanu. U Afganistanu smo prisutni od 2002. godine. Odluka koju moramo donijeti samo je jedna u nizu odluka koju je Hrvatski sabor u zadnjih par mandata donosio kako bi se stvorili pravni okviri i utemeljenost prisustva naših ljudi tamo. Ono što smo dužni kao zemlja i kao Parlament osigurati im primjerenu opremljenost, obučenost i učiniti sve da njihov boravak tamo bude što sigurniji i da nam se svi vrate kući. Ono što ohrabruje u planovima koje su donijele zemlje članice NATO-a i zemlje koje sudjeluju u operaciji u Afganistanu jest konstatacija da prema konceptu operacija ISAF-a ta operacija u svom borbenom dijelu dolazi polako u završnu fazu što potvrđuje i broj pripadnika koje moramo uputiti u prvom valu i u drugom valu koji se smanjuje na 300 pa sa 300 na 250, samim tim padat će i razina troškova. A u Chicagu 2012. godine donesen je jedan novi pristup koji će omogućiti iza 2014., odnosno koji će osigurati i prisustvo iza 2014. pripadnika Oružanih snaga iz zemalja NATO saveza i partnerskih zemalja, ali naglašeno u jednom drugom modelu i pristupu koji će se više oslanjati na mentorstvo i na davanje stručnog supporta, a manje na participiranje u samim borbenim operacijama. Zbog činjenice da je naša prisutnost u Afganistanu ne stvar hira nego međunarodno preuzetih obveza RH, da je ta prisutnost uvjetovana činjenicom da smo dio NATO sustava kojeg jesmo dio i kojeg i koristimo, zbog činjenice da je ova odluka neminovna iako osobno svi u dubini duše priželjkujemo dan kad se u ovom Saboru neće na dnevnom redu nalaziti ovakve točke dnevnog reda kao odgovorni ljudi koji politiku sagledavaju realno i u njoj traže put kroz prioritete klub HNS-a uz želju da se uz želju da se svi naši dečki koje sad upućujemo vrate kući živi i zdravi podržat će ovu odluku. Hvala lijepo. Sljedeći na redu za raspravu u ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Dražen Đurović. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, zastupnice i zastupnici. Pa evo u ovih nekoliko rasprava izneseni su razni argumenti, mišljenja i stavovi oko uloge RH u misiji ISAF u Afganistanu, svakako o tom samom ratu u Afganistanu i oni koji se njime pomno bave napisali su i desetke tisuća stranica i nisu suglasni gotovo u ničemu oko tog rata, uvijek ovisi s koje strane se promatra ta cijela situacija. Spomenuo bih, postoji tu nekoliko različitih aspekata tog rata na koji se može referirati. Kad je riječ o žrtvama tog rata i stradanjima prethodnici su nešto spomenuli, treba spomenuti i civilne žrtve tog rata. Dakle, u Afganistanu kako misija ISAF-a odmiče u posljednjih nekoliko godina eksponencijalno raste broj civilnih žrtava tog rata, dakle civilnih žrtava koje su izravno žrtve ratnih djelovanja ili raznih terorističkih ataka koji se gotovo svakodnevno događaju u toj državi. Tako i u protekloj godini više od 3 tisuće ljudi je izravno stradalo kao civilne žrtve tih djelovanja u Afganistanu i taj se broj iz godine u godinu povećava. Pa i taj rast broja civilnih žrtava možda je još zorniji pokazatelj uspješnosti operacije koja se provodi u Afganistanu već godinama. Kad je riječ o troškovima same operacije, onim troškovima koje RH snosi u toj misiji svakako ljudski život je primaran, ali ovaj financijski trošak njega cijena koju RH plaća za tu misiju financijsku je kao što su prethodnici vrlo visoka, a spominjemo je upravo zato što se cijeli niz mjera unutar MORH-a koje su u tijeku ili koje će biti u tijeku i vežu za problem manjka financijskih sredstava. Pa imamo eto pred nama za nekoliko točaka dalje dolazi točka o smanjenju beneficiranog radnog staža gdje je upravo obrazloženje u činjenici manjka financijskih sredstava i uštedama koje će MORH ostvariti. Pa tako i dio naših sadašnjih pripadnika Oružanih snaga u Afganistanu koji su dakle aktivni tamo kao savjetnici trenutno nema beneficiran radni staž za razliku od naših balerina, vatrogasaca i ostalih već u ovom trenutku. Kad je riječ o sudjelovanju hrvatskih vojnika u misiji jedan podatak koji nije vidljiv i nije jasan to je koliko je uopće pripadnika sudjelovalo u misiji ISAF-a? Mislim pritom fizički na osobe s obzirom da je cijeli niz pripadnika višestruko se rotirao u tim misijama. Također, Oružane snage RH su prenapregnute upravo kroz te misije ISAF-a zbog toga što dio Oružanih snaga se nalazi tamo, dio pripadnika se priprema, dio pripadnika je bio pa je na oporavku, a dobar dio pripadnika sudjeluje u obuci, pripremi onih koji su sada tamo ili koji će uskoro ići tamo. Dakle, u sudjelovanju misije ISAF-a uključeno je nekoliko tisuća pripadnika Oružanih snaga cijelo vrijeme. I u ove druge mirovne misije u kojima RH sudjeluje, u brojne mirovne misije. Jasno je da RH ima međunarodno preuzete obveze i da ovo sudjelovanje proizlazi iz tih međunarodno preuzetih obveza. I da RH nije otok, da je to jedna mala država koja mora prihvatiti one obveze koje je preuzela i izvršavati ih. I da nemamo veličinu i snagu jedne države razine Francuske koja može ili će možda u jednom trenutku reći ne. No kad je riječ o broju pripadnika zasigurno se možda moglo učiniti više i preuzimanje obveza da se taj broj pripadnika Oružanih

osim obveza koje smo preuzeli nisu poslije razjašnjeni politički učinci, financijski, gospodarski ili rezultati koje kroz to sudjelovanje RH ostvaruje. Jel mi ipak primarno moramo gledati na naše nacionalne, gospodarske, društvene interese ipak je ovo RH. Prema Prema tome, u ovom trenutku nisam siguran da smo sa sudjelovanjem u ovom broju, mi praktički broj pripadnika Oružanih snaga RH u misiji ISAF uopće ne smanjujemo jer je ona već sada manja od 300, dakle mi samo taj okvir smanjujemo a broj pripadnika je i sada ispod 300. Stoga mi kao Klub zastupnika HDSSB-a u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji u kojoj se nalazi država i uz ovako vrlo nejasne argumentirane razloge zbog kojih RH u ovako velikom broju nastavlja sudjelovanje u misiji ISAF-a nećemo poduprijeti ovu odluku. Hvala lijepo. Sljedeći je u ime Kluba nacionalnih manjina uvaženi zastupnik Nedžad Hodžić. Hvala. Prije svega želim izraziti svoje žaljenje što taj rat uopće traje i što uopće imamo potrebu da se pojavimo tamo zajedno sa drugima, kao način rješavanja međunarodnih odnosa ili interesa nije dobra stvar i nadam se da će prije ili kasnije na kugli zemaljskoj prevladati stav koji svi znamo ali valjda nismo još uvijek spremni i dosegli tu razinu razvoja da ga takvog i prihvatimo, dakle da rat ne rješava probleme nego ih samo donosi i nameće nove. Mi u Klubu nacionalnih manjina nemamo oko i ovog zakona i oko ovog izvješća decidiran stav, dakle tu imam svatko svoje mišljenje, tako ćemo i glasati po osobnom nekakvom navođenju. Ja osobno ću podržati i prijedlog o sudjelovanju Oružanih snaga RH u Mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu i ovo izvješće za razdoblje 2010.-2012.ne zato što sam sretan da su oni tamo nego naprosto zato što kao članica NATO-a i članica UN-a moramo ja bih rekao nešto i žrtvovati i uključiti se i biti dio međunarodnih procesa koji su takvi kakvi jesu. Da li imaju plemenite pobude ili nemaju, da li su čista srca o tome se da diskutirati ali mi imamo obavezu kao članica NATO-a i ja ću osobno to podržati. Ono što ovom prilikom želim napomenuti je to da naši cure i dečki koji tamo odlaze pored stručnih vojnih znanja koja neosporno imaju prolazi jednu obuku upoznavanja upoznavanja sa sredinom u koju idu, dakle prolaze obuku upoznavanja ljudi koji su pripadnici islamske vjeroispovijesti koji živi na jedan sasvim drugačiji tradicionalni način i ono što želim reći da u obuci tih ljudi učestvuju pripadnici islamske zajednice u RH i da tu obuku provode i najviši i najistaknutiji članovi islamske zajednice predviđeni sa novoizabranim muftijom dr. Azizom Hasanović. Dakako da takva obuka koju i mogu provesti ljudi koji žive na načelima islamske vjeroispovijesti, ja se osobno ne mogu baš posebno time pohvaliti ali cijenim sve one koji radi svojih uvjerenja žive na jedan skroman i moralan način bez obzira kojoj vjeroispovijesti pripadaju. Dakle ovo ističem iz razloga što mi u Hrvatskoj isto tako moramo razvijajući naše društvo otvoriti se i prema drugima, biti svjesni da živimo u različitostima, biti svjesni da će te različitosti biti da će ih biti ja bih rekao sve više a da ćemo sve više zajedno živjeti obzirom na situaciju u svijetu kakva je. I zato još jednom volim da i poruke kao mi saborski zastupnici koji puta šaljemo iz ove sabornice budu na tragu upoznavanja drugoga a nikako na tragu negiranja. Svaka riječ i sa manje snage izgovorena u sabornici mi to imamo informacije sa terena, bude shvaćeno na terenu na sasma drugačiji način tako da još uvijek naravno nismo izgradili društvo koje nije opterećeno drugima, drugima, koje nije opterećeno a posebno su tu ja bih rekao pripadnici islamske vjeroispovijesti ne samo kod nas nego i u svijetu. Postoji jedna percepcija da nas se preko vjeroispovijesti veže za neke stvari koje apsolutno ne stoje. Utoliko bih želio da se u ovom Parlamentu i kroz naš rad nastavi izgradnja hrvatskog društva kao multietničkog, multinacionalnog, multikonfesionalnog i da te različitosti budu bogatstvo, a ne da budu izvor problema bilo kome na terenu. Dakle, još jednom osobno ću podržati a kolege iz kluba će prema svom navođenju glasati. Hvala. Hvala lijepo. Time smo iscrpili rasprave u ime klubova. I za pojedinačnu raspravu javio se uvaženi zastupnik Boris Blažeković. (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice. O izvješću o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu, a i odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u i kolege zastupnici u ime kluba HNS-a i Liberalnih demokrata gospodin Petar Baranović i jasno gospođa Tafra. Ja bih iz prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u Mirovnoj operaciji u Afganistanu izvukao jednu tvrdnju s kojom se u potpunosti slažem a koja glasi "sudjelovanje u mirovnim operacijama najkonkretniji je doprinos jačanju stabilnosti i sigurnosti u svijetu". 1.travnja 2009.godine RH postala je punopravnom članicom NATO saveza. Za tu odluku glasali su svi saborsko zastupnici osim jedne osobe. Svi su saborski zastupnici osim te jedne osobe bez obzira na političku stranku ili opciju bili tada svjesni povijesnog trenutka ulaska u najznačajniji vojno-politički savez na svijetu. Bili su u tom trenutku svjesni odgovornosti za istinsku, za stvarnu sigurnost Hrvatske odnosno njenih građanki i građana. Primarna funkcija svake države da svojim građanima i građankama osigura siguran život, građani su svjesno prenijeli dio svojih sloboda na državu da bi im ona za tu slobodu vratila osiguranjem sigurnosti i time su građani dali u ruke državi i jedino njoj pravo na represivni aparat za unutrašnju sigurnost policiju, za vanjsku vojsku. Sigurnost za građane Hrvatske sigurno nije isto što i za građane drugih članica NATO-a ili građana EU. Hrvatska je jedina od svih zemalja NATO-a koja je prošla u svojoj neposrednoj povijesti na svom terenu krvavi, nametnuti joj dugogodišnji rat. Time smo svi ili barem velika većina posebno osjetljivi na sigurnost zemlje i na vojna pitanja uopće. Ujedno tim nesretnim ratnim događanjima Hrvatska nažalost ima istinska iskustva ratovanja iz nedavne prošlosti, a i Hrvatska vojska nastala je i svoje temelje ustrojila tijekom Domovinskog rata. Još su svježa sjećanja, koliko god se trudili zaboraviti, u onim prvim trenucima napada na Hrvatsku kako smo svi gledali zbjegove hrvatskih građana, silna granatiranja, razaranja naših gradova i sela. svježa sjećanja traumatičnih odlazaka u podrume i skloništa, zamračivanja prozora, lijepljenja crnih pokrova na farove automobila, silne uzbune, strah i nevjerica da nam se to uopće dešava. Sjećamo se izlazaka iz skloništa nakon uzbuna sa silnom strepnjom tko je naš stradao ili nije, što je uništeno, koji je još jedan od naših simbola uništen bezumnim granatiranjem, koja nam je draga vizura nepovratno otišla uništena suludim raketnim napadom. Građanima Hrvatske sigurnost znači nešto potpuno drugo nego bilo koje članice NATO saveza. Jasno Jasno izraženom željom za učlanjenjem u Europsku uniju i NATO Hrvatska je tijekom komunikacije s ostalim članicama te sudjelovanju u međunarodnim sigurnosnim misijama, svojim zalaganjima i određenim političkim napretkom i svakako i zbog neprocjenjivog jedinstvenog ratnog iskustva uspjela dobiti priznanje svih članica NATO-a i postala je te 2009. godine punopravnom 28. članicom NATO-a. Ta dalekovidna odluka gotovo svih članova tadašnjeg Hrvatskog parlamenta Hrvatskoj je omogućila sudjelovanje u svim raspravama o svim aspektima svjetske sigurnosne politike sjedeći za istim stolom sa svim ostalim članicama NATO-a s najrazvijenijim zemljama svijeta. NATO savez je političko-obrambeni savez 28 zemalja koji u strogim pravilima sadrži odrednice o zaštiti zajedničkih civilizacijskih kulturoloških vrijednosti te odredbu da napad na jednu članicu NATO-a znači napad i na sve ostale članice. Hrvatska je ulaskom u punopravno članstvo u NATO savez vjerojatno na dulje vrijeme osigurala stabilnost i mir svojim građanima, a stabilnost i mir su sine quanon bilo kakvog napretka. Ulaskom u NATO, a posebno skorim ulaskom u Europsku uniju Hrvatska kroz okvir sigurnosti i stabilnosti konačno dobiva toliko važan preduvjet i priliku za nesputani razvoj. ulaskom u te asocijacije to zasigurno nije kraj nego tek jedan od početaka razvoja Hrvatske države i društva, ali Hrvatska time preuzima i potpuno druge odgovornosti i zadaće u sigurnosnom smislu ne samo sebe već i vlastite regije pa i šire. Mi liberali smatramo da nitko ne bi smio biti ravnodušan na tuđe patnje, bez obzira na kojem se dijelu svijeta nalazi osoba, odnosno ljudi koji pate. Nama liberalima je važno kako ljudi žive danas u Burkini Faso, Mianmaru, Somaliji, Sudanu ili u Afganistanu. Mi stojimo na principu da se svako ljudsko biće rađa s četiri neprikosnovena prava: pravo na život, pravo na slobodu, pravo na sigurnost i s pravom na sreću. U Afganistanu je talibanski režim bio utočište i rasadnik terorista i njihovih organizacija protiv čega se digao cijeli slobodarski svijet, a NATO je preuzeo vodstvo nad međunarodnim snagama ISAF-a koji imaju zadatak uspostavu demokratskog poretka i sigurnosno-obrambenih mehanizama u Afganistanu. Osim tih jasnih ciljeva i zadaćama u kojima sudjeluju Oružane snage Republike Hrvatske važna je komponenta nevjerojatno okrutnih zakona talibanskog režima u ne samo rušenju, već negiranju bilo kakvih ljudskih prava, posebice prava žena. Talibanski režim je bio toliko strašno okrutan prema ženama da je sama ta činjenica mogla biti dovoljna da se pokrene cijela Međunarodna zajednica. Zahvaljujući 11-godišnjoj mirovnoj operaciji ISAF-a i NATO-a pod NATO-ovim vodstvom danas je Afganistan jedna ipak drugačija zemlja. Cijene koje su platili i članice NATO-a i afganistanske građanke i građani je velika, prvenstveno ljudskim životima, ali i novcu. Ali ja vjerujem, dobitak je nemjerljiv, u slobodama pojedinaca odnosno pojedinki, u sigurnosti države, u razvoju demokratskih standarda, u razvoju društva te u okvirima sigurnosti i stabilnosti šire regije. U tome možemo s ponosom istaknuti kao jedna od zapaženijih sudionica sudjelovala i sudjeluje Hrvatska sa svojim kontingentom Oružanih snaga i to 2002.godine, a posebno intenzivno i kao punopravna članica nakon ulaska u NATO 2009.godine. Kao voditelj delegacije Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a u permanentnom sam kontaktu s kolegama parlamentarcima ostalih članica NATO-a, ali s raznim NATO operativcima odvojenog do političkog kadra. Svi, a posebice kolege iz SAD-a, ističu neuobičajeno visoku kvalitetu i profesionalnost naših vojnika u mirovnim operacijama ISAF-a. Takav maksimalno …/Ne razumije se./… pristup izvršavanja zadataka u okviru NATO-a Hrvatsku kao državu čini ozbiljnom i odgovornom članicom Međunarodne zajednice, a to svakako pomaže ukupnom razvoju i Međunarodne zajednice, a i same Hrvatske. Svakako treba istaknuti osim benefita koji proizlaze iz sudjelovanja Oružanih snaga RepublikE Hrvatske u mirovnoj operaciji ISAF-a pod vodstvom NATO-a u Afganistanu, a odnose se na uspostavljanje visokih standarda obrambenih snaga Afganistana, demokratizacije Afganistana kao države te vrlo važnog podizanja standarda ljudskih prava, posebice žena u Afganistanu, benefiti su i u stalnoj komunikaciji te razmjeni iskustava i tehnološko-operativnih inovacija među članicama NATO-a. Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a je jedna od poluga permanentne komunikacije, ali i promocije hrvatskih stavova i politika među članovima parlamenata ostalih članica NATO-a s te osnove osobno ću svakako podržati Izvještaj o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu, a i odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu. Hvala. Hvala lijepo. Vaše izlaganje izazvalo je dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Branka Vukšića. rekao u svojoj raspravi da je Sabor donio velikom većinom onih koji su bili svjesni, odgovorni zapravo glasovali su za ulazak u NATO svi osim jednoga. Nije rekao da taj gospodin koji nije glasovao da je bio nesvjestan i da nije bio odgovoran, treba pojasniti zbog čega taj jedan nije glasovao. Pošto nije gospodin Blažeković imenovao pa neću ni ja imenovat tko je to bio. jedan zastupnik nije bio protiv ulaska Hrvatske u NATO savez nego je bio protiv načina na koji je ušla Hrvatska u NATO savez. Hrvatski laburisti i Stranka rada podržavaju takav način a to je kada se odričemo dijela suvereniteta u Republici Hrvatskoj tada smatramo da o tome treba odlučivati narod, a narod može odlučivati na referendumu. Prema tome, to bi bio odgovoran ulazak u NATO savez. Hvala. Hvala lijepo. Druga je replika uvažene zastupnice Ruže Tomašić. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa. Kolega Blažeković, podržavam vaš govor ali me ponukalo da se javim kada ste rekli ne bi trebali biti ravnodušni na tuđe patnje. Ja se doista slažem s vama, ali isto ja mislim da ne bi prvo trebali biti ravnodušni prema patnjama Hrvatskog naroda. Ali mi smo totalno ravnodušni, ostali smo ravnodušni, a javljamo se jedino kad nam to paše i onda pokazujemo pijetet prema poginulima, hvale prema hrvatskim braniteljima. Ali zapravo ako danas u osnovnoj školi pitate djecu što je bilo u Domovinskom ratu ne bi imali pojma, koji su bili hrvatski heroji ne bi imali pojma. A u isto vrijeme ronimo krokodilske suze za drugima. Ja opet ponavljam mi moramo se kao narod i kao članice NATO-a moramo se boriti i izboriti za druge, ali moramo prvo riješiti situaciju doma. Kad u Hrvatskoj još uvijek ima preko 1600 nestalih, kad pitanje hrvatskog naroda za vrijeme Domovinskog rata nije riješeno kažete talibani su bili okrutni prema ženama. Jesu, bili su okrutni. A zar nisu bili okrutni napadi na Hrvatsku kad su paravojne jedinice i srbo-četnici silovali žene u Vukovaru? To još do dan danas nije riješeno. I imate danas maloljetne branitelje koji su prosvjedovali ovdje pred crkvom sv. Marka jer njihov status još dan danas nije riješen. ja bih volila da prije nego što pomažemo drugima, prije nego osjećamo za tuđu nesreću da osjećamo malo više za svoju nesreću i da malo više riješimo probleme u vlastitom dvorištu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I predstavnica predlagatelja, uvažena gospođa zamjenica ministra obrane Višnja Tafra će sada završno izlaganje imati. lijepo gospodine potpredsjedniče. Najprije u ime Vlade Republike Hrvatske uistinu želim zahvaliti svima koji su uzeli učešća, svim saborskim zastupnicima u ovoj raspravi koja je za nas izuzetno važna. Znači sve pohvale pa i kritike koje smo dobili su za nas putokaz da iduća izvješća pripremimo bolje i da ovaj Visoki dom upoznamo sa svim što se sa našim pripadnicima Oružanih snaga događa u mirovnim operacijama. Jedan od kolega ovdje je istaknuo o tome da naši pripadnici sudjeluju u 18 mirovnih misija. Mi trenutno sudjelujemo u 9 operacija odgovora na krize i to sa 432 pripadnika i to u 6 operacija Ujedinjenih naroda sa 117 pripadnika. Na KFOR-u uz 2 helikoptera ima 20 i u Somaliji, u Atalanti 4. Pitali ste me također koliko je pripadnika Oružanih snaga prošlo ukupno kroz Misiju ISAF. Odgovor vam je 3871 pripadnik Oružanih snaga je prošao kroz Misiju ISAF i od toga s ponosom mogu reći da je riječ o 127 žena. Također oni koji su postavili pitanje o tome da li Hrvatska ima izlaznu strategiju za izlazak iz Afganistana Hrvatska će izlaznu strategiju dogovoriti zajedno sa svojim partnerima u NATO. Međutim, ono što u ovom trenutku sigurno znamo, a to je da će se smanjivati, znači naši pripadnici u dijelu koji se odnosi na borbenu strukturu i krenut će se znači u suradnju s našim regionalnim partnerima koji žele ući u operaciju u Afganistan i to prvenstveno u izgradnji civilnih institucija Afganistana, Afganistana, a jednako tako pokušat ćemo im prenijeti i naša iskustva koja imamo iz područja obuke, mentoriranja, a naročito na ono na što smo ponosni a to je škola Vojne policije. Također gospodinu Đuriću moram s ove govornice odgovoriti da je izrekao nešto što ne stoji. Vi ćete u idućim točkama dnevnog reda raspravljati o smanjenju beneficiranog staža pripadnicima Oružanih snaga odnosno djelatnim vojnim osobama. Međutim, ni jednoj osobi koja se nalazi, a djelatna je vojna osoba u mirovnoj operaciji beneficirani radni staž nije oduzet. To možete pročitati znači i u zakonu i u uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na osnovu tog zakona. Ministarstvo obrane se opredijelilo za smanjivanje beneficiranog radnog staža djelatnim vojnim osobama, ali ni u kom slučaju osobama koje su pripadnici gardijskih brigada i osobama koje sudjeluju u mirovnim operacijama. Više beneficirani staž neće imati osoba po samom statusu već će ga imati prema dužnosti i radnom mjestu koje obnaša. (HDZ)** Hvala lijepo. I imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Zorana Vinkovića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjenice. Svjesni smo mi da je Hrvatska preuzela obaveze i prema NATO-u ali možemo, a ja mislim svi ovdje u ovom Hrvatskom saboru kazati hvala Bogu da su se svi živi vratili i da se živi vraćaju iz Afganistana i da je jedino rješenje kojem moramo težiti da više nemamo niti jednog hrvatskog vojnika u Afganistanu, pa i u drugim mirovnim misijama. Činjenica je da obzirom da su mnogi i radi, a ne stoji to u izvješću, ali je činjenica da su mnogi vojnici ja bih rekao ne prisiljeni nego upravo odlaze u mirovne misije radi onih čistih, praktičnih, ekonomskih razloga kako bi osigurali život svojoj djeci i svojoj obitelji. S druge strane, Hrvatska se ponaša kao pijani milijarder. Postoji vojni poligon u Gašincima gdje imate praktično Centar za obuku vojnika između ostalog tamo se i vršila obuka za Afganistan taj kompletni poligon i nisam zadovoljan sa onim vašim odgovorom koji ste mi uputili očigledno je spreman za jedno dugoročno, dakle izmiještanje i napuštanje. ili objekat koji je bio za obuku hrvatskih vojnika koji su išli u mirovne misije sada zarastao u korov. Pa evo ja vas pozivam da evo kao zamjenica ministra budući da je ministar bio neki dan u Gašincima kraj Đakova evo da dođete i pregledate taj poligon gdje su praktično izmještena i sva vojna oruđa kao što su tenkovi itd. A kako čujem da su prebačeni u Požegu, a ovo je jedan od najvećih poligona nakon Slunja u Hrvatskoj, pa i u onoj bivšoj Jugoslaviji bismo završili raspravu, objedinjenu raspravu o tekstu prijedloga i o izvješću. Zaključujem raspravu. Glasovanje ćemo provesti kad se steknu uvjeti.